да бъде точка 14 от седмичната ни програма и съответно точка 15 да бъде Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Моля народните представители да гласуват.

четене на Законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията с вх. № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 3 май 2010 г.

На заседанието присъстваха господин Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, и господин Веселин Драгнев – директор на дирекция „Правна” в същото министерство. Законопроектът беше представен от заместник-министър Евгени Ангелов. Предложеният от Министерския съвет Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията е в изпълнение на Решение № 870 на Министерския съвет от 2009 г. за оптимизиране на състава и мандата на независимите регулаторни органи. Комисията за защита на конкуренцията е независим, специализиран национален орган на Република България, отговорен за прилагането на Общностното право в областта на конкуренцията. Към настоящия момент се състои от седем членове, в т.ч. председател, двама заместник-председатели и четирима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Председателят се избира за срок шест години, а заместник-председателите и членовете – за срок пет години. С предложеното изменение на закона се цели намаляване числеността на състава на комисията и намаляване мандата на председателя от шест на пет години. Предвижда се да има председател, един заместник-председател и трима членове с еднакъв мандат от по пет години. Това ще доведе до намаляване на тежестта върху бюджета, до понижаване на риска от установяването на корупционни практики и ще допринесе за по-ефективното осъществяване на възложените на комисията функции. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 16 народни представители, „против” – 6, без „въздържали Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от Министерския съвет.” Благодаря на народния представител Мартин Димитров. Сега преминаваме към доклада на Комисията по правни въпроси, с който ще ни запознае Павел Димитров. Заповядайте, господин Димитров.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, ще ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно обсъждане на първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията

На заседанието присъстваха от името на вносителя от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Веселин Драгнев – директор на дирекция „Правна”, и Димитър Костов – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”. Законопроектът на Министерския съвет беше представен от господин Драгнев, който мотивира законопроекта като част от общата стратегия, свързана с намаляване числеността на регулаторни и други централни органи, създадени със специални закони с цел финансова дисциплина в контекста на икономическа криза. В тази връзка промяната е насочена към промяна на членовете на Комисията за защита на конкуренцията от 7 на 5 и намаляване мандата на председателя на КЗК от 6 на 5 години. Предвижда се да има председател, един заместник-председател и трима членове с еднакъв мандат от по пет години. По законопроекта се проведе дискусия, в която взеха участие народните представители Христо Бисеров, Михаил Миков, Атанаска Колева, Димитър Лазаров и Искра Фидосова. Господин Христо Бисеров постави принципно въпроса за различния подход при различните органи и за предсрочно прекратяване на мандатите на регулаторни и независими органи. На този въпрос отговори председателят на Комисията по правни въпроси госпожа Искра Фидосова, която изясни принципно различните подходи при промяна на числеността на различните регулаторни и независими органи, органи, и обърна внимание, че всички членове на комисията са избрани с едно решение на Народното събрание. Госпожа Фидосова препоръча на водещата Комисия по икономическа политика да вземе предвид следните бележки от правно-техническо естество: поради обстоятелството, че се предлага заместник-председателят на КЗК да бъде само един, тази промяна следва да се отрази и в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, като в чл. 3, ал. 1, т. 9 думите „заместник-председателите” се заменят със „заместник-председателят”; § 2, т. 2, ал. 5 думите „заместник-председателите” се заменят със „заместник-председателя”, а думите „заместник-председатели” се заменят със „заместник-председател” с оглед на промените, които се предлагат. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси прие на първо гласуване с 16 гласа „за” и 5 „против” Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията с вх. № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 3 май 2010 г.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Разглежданият законопроект е поредният, чиято цел е да бъде сменен съставът на независим регулаторен орган, какъвто е Комисията за защита на конкуренцията. С направените предложения за промени в закона се нарушава принципът на независимост, на мандатност и още един принцип – на приемственост. Уважаеми колеги, в Мониторинговия доклад за България на Европейската комисия през 2005 г., в Глава шеста „Политика за конкурентоспособност” се прави препоръка да бъде одобрена процедурата за назначаване членове на комисията. Тази препоръка е изпълнена и е в действащия Закон за защита на конкуренцията, където е въведен принцип на приемственост, при който трима от членовете са с 3-годишен мандат, а останалите - с 5-годишен. По този начин във всеки момент се осигурява приемственост между членовете на комисията. Освен това, когато правим предложение за намаляване броя на членовете на Комисията за защита на конкуренцията, трябва да си дадем сметка и за дейността, която осъществява тази комисия. През последните години нейният обем значително се е увеличил. Уважаеми колеги, всички знаете, че комисията има конкретни ангажименти във връзка с обжалванията по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. Знаете, че в момента обсъждаме промените в Закона за обществените поръчки и сме предвидили намаляване на срока, в който Комисията за защита на конкуренцията ще се произнася по жалбите от 60 дни предложението е за 30 дни. Сами разбирате, че това още повече ще увеличи работата на Комисията за защита на конкуренцията. Ето защо с тези мотиви се обръщам към всички вас – да не подкрепим направеното предложение за намаляване числеността на Комисията за защита на конкуренцията. Благодаря.

Благодаря, господин председателстващ. Поредният закон за поредния ремонт на закон във връзка с регулаторни органи, на комисии, на агенции, на държавна институция. минаваха при по-голяма активност, с по-значима реакция от страна на опозицията.

Госпожа Янева все пак си каза думата. Този път думата дойде от БСП. Реакцията, негативният отзвук идва от БСП или ДПС в зависимост от това кой е поставил своите номенклатурни кадри преди това в съответната институция. Това говори всъщност, че БСП има контрола според предишни споразумения и договорки относно институцията за конкуренцията. Ако реакцията беше дошла от ДПС, тогава това щеше да бъде сигурен знак, че ДПС ще е заинтересовано и тогава кадрите щяха да бъдат от ДПС. Говоря Говоря всичко това, за да стане пределно ясна за пореден път цялата тази логика. Защото и БСП, и ДПС гледат на тези държавни институции не като на нещо друго, а като на хранилки за свои хора. Дори тези институции, които бяхме задължени и сме длъжни по европейските правила и норми да ги има и да съществуват, те бяха така създавани, че бяха раздути като щат и разходи.

Тук въпросът не е да дискутираме работата, дейността на агенцията, да даваме оценки. Това е работа на съответен доклад, разбира се, който би трябвало да гледаме тук. По повод измененията на закона с този Проект за изменение, който обсъждаме в момента, можем да си кажем няколко приказки в тази връзка, да направим бегли оценки на някои неща. Това е една от синекурните институции, която до този момент не върши работа. Знаем, че това е твърде празна фраза и звук, че има някаква дейност за защита на конкуренцията. В тази връзка примерите са много – на картелни споразумения, на липсата на каквато и да е защита на българските потребители в тази насока. Това е просто очевадно. За всички примерите са в живота, те са толкова много. С по-малък състав и с по-малки държавни разходи в тази връзка да се надяваме, че с тази оптимизация, която се прави, ще бъде даден тласък в тази насока

това изменение в закона за оптимизацията на разходите, за намаляване числения състав на тази агенция, от което просто ще бъдат недоволни и ще пострадат само едни

Няма. Закривам дебата. Уважаеми народни представители, поставям на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията с вх. № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 3 май 2010 г. Моля народните представители да гласуват.

С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае председателят й Мартин Димитров. и на Михаела Карадимова от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, направена е процедура за достъп в залата. Моля народните представители да гласуват.

Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите в залата. „Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на законопроекта и предлага следната редакция: „Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН

Няма. В такъв случай подлагам на гласуване текста на комисията за редакция на наименованието на закона. Моля народните представители да гласуват.

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за член единствен и предлага следната редакция: „Член единствен. Приема следната декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации, одобрена от Общото събрание на Организацията на

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията, която беше прочетена от Мартин Димитров. Гласували 88 народни представители: за

Уважаеми господин председател! Преди да ви запозная с доклада, искам да гласуваме процедура за допуск в зала на господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите. Уважаеми народни представители, направено е предложение за достъп в залата. Моля, гласувайте.

„На заседание, проведено на 22 април 2010 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г. От името на вносителя законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите – господин Владислав Горанов. В мотивите към законопроекта и експозето на господин Горанов беше изтъкнато, че изменението се предлага в изпълнение на Мярка № 20 от Решение № 180 на Министерския съвет за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Тази мярка е била обсъдена в тристранния диалог с представителите на правителството, работодатели и синдикати и се е предложила за приемане с цел тежестта на ограниченията в разходите да бъде понесена пропорционално между всички разходни елементи на консолидираната фискална програма. Със законопроекта се предвижда еднократно за 2010 г. да бъде намалена субсидията за политическите партии и коалиции, определена съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за политическите партии, с 15 на сто.

С така предвидената мярка за ограничаване на този разход през 2010 г. се очаква икономия от 7,5 млн. лв. или средствата, които ще бъдат представени на политическите партии и коалиции през 2010 г. ще са в размер на 43,2 млн. лв. С тази еднократна мярка и политическите партии и коалиции, солидарно с всички физически и юридически лица, ще понесат тежестта на финансовата криза. С оглед на изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии. При обсъждането на законопроекта се направиха изказвания както подкрепа на внесения от правителството законопроект, така и несъгласие с него. В изказването на народния представител Асен Агов се наблегна на обстоятелството, че субсидиите на политическите партии са били приети с много дебати, но главната им цел е била да се избегне корупцията при финансирането на политическите партии и да не се приемат пари от сивия сектор за тяхната дейност. И това е една мярка, която е много широко прилагана в цяла Европа. Без да е противник на тези 15% намаление и след като става въпрос за 7,5 млн. лв., той има друго предложение. Тъй като това е решавано в тристранната комисия, той не вижда част от участниците в тази тристранна комисия да искат същите ограничения за себе си. Тоест, сградите на профсъюзите, сградите на работодателските организации, всичко онова, което им е предоставено безвъзмездно, предложи да бъде обложено с наем по свободни пазарни цени. След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 10 народни представители, „въздържали се” – 6 народни представители, без „против”. Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона

Комисията по правни въпроси относно Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 002-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г. На свое заседание, проведено на 29 април 2010 г., Комисията по правни въпроси, обсъди Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии, № 002-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г. На заседанието присъства господин Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи” към Министерство на финансите, който представи законопроекта от името на вносителя. Същият е изготвен в изпълнение на Мярка № 20 от Решение № 180 на Министерския съвет за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. С така предложената еднократна мярка и политическите партии и коалиции, солидарно с всички физически и юридически лица, ще понесат тежестта на финансовата криза. Предвижда се еднократно за 2010 г. да бъде намалена субсидията за политическите партии и коалиции, определена съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за политическите партии, с 15 на сто. Средствата, предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за субсидиране на политическите партии и коалиции, възлизат на 50,7 млн. лв. С тази мярка се очаква икономия от 7,5 млн. лв., или средствата, които ще бъдат предоставени на политическите партии и коалиции през 2010 г., ще са в размер 43,2 млн. лв. В дискусията взеха участие народните представители Любен Корнезов, Екатерина Михайлова и Павел Димитров. Изказаха се становища, че субсидии от държавния бюджет получават и юридически лица със стопанска и нестопанска цел, че синдикални и работодателски организации ползват безвъзмездно държавна собственост, а би могло да се отдадат под наем и така да има още постъпления в държавния бюджет и че е необходимо солидарно поемане на тежестта на финансовата криза. След проведеното гласуване, със 17 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии, № 002-01-29, внесен от Министерски съвет на 16 април 2010 г.”

Ви, господин председател! В доклада на Бюджетната комисия коректно беше отразено моето изказване. Аз искам да го уплътня тук с още няколко аргумента, тъй като смятам, че е една придобивка която, както казах и тогава, беше осигурена с много остри дебати в няколко народни събрания, в обществото. Това е придобивка за демокрацията, това е много голяма стъпка към борбата с политическата корупция – финансирането на политическите партии от националния бюджет. И аз смятам, че това трябва да се съхрани. Разбира се, онези, които биха били готови да спорят с мен, ще кажат: „Да, то се съхранява финансирането.” Но, може ли и смятаме ли, че е справедливо да се налага данък от 15% върху субсидирането на политическите партии? Ние имаме друго предложение. До 2 милиона да не се облагат с данък от 15% или пък да не се съкращават с 15%. Защо 2 милиона? Защото по закон е необходимо 1 милион за водене на кампания и 1 милион за издръжка. И всички пари, които са над тези 2 милиона, които се получават като субсидии, да бъдат облагани, ако щете и с 30%. Аз съм сигурен, това показаха нашите изчисления, че в крайна сметка придобивката или съкращението, или спестяванията в бюджета ще бъдат едни и същи. Но при всички случаи ще се гарантира нормалното функциониране на политическите партии, които са се класирали в политическия живот. Искам още веднъж да подчертая и следното. В момента политическите партии са поставени пред свършен факт. Те не бяха консултирани предварително за това дали трябва да бъдат извършени тези съкращения. Ние чудесно разбираме необходимостта от икономии, от реформи, но те преди всичко трябва да започнат там, където са най-необходими – в здравеопазването, в образованието, в сферата на сигурността, не говоря тук за войската, но там трябва да бъдат извършени реформите. Спестяванията от няколко десетки, по-малко от половината на 100 милиона, не е кой знае колко в сравнение със спестяването, което може да се извърши чрез реформи в цялата система на сигурността, образованието и здравеопазването. Както добре си спомняте, тази препоръка беше взета на така наречения Тристранен съвет. В този Тристранен съвет участваха организации, които са пряко субсидирани от държавата. Субсидирани са чрез безвъзмездно ползване на имоти, които са значително надвишаващи техните нужди. Идете в която искате профсъюзна централа и ще видите, че две трети от помещенията, които са дадени на тази централа, са преотдадени под наем. Това е начин за търговия с държавни субсидии и ако цялата ни политическа система има нужда от своето укрепване чрез субсидиите, ние смятаме и ще предложим на второ четене организациите, които ползват безвъзмездно държавна собственост, да плащат наем по пазарни цени, така както плащат политическите партии, така както плаща всяка друга организация. Трябва да има равнопоставеност. И най-важното – трябва да има трябва да има справедливост в разпределението на тежестите на кризата, която всички носим на гърба си. Благодаря ви.

Няма. Желание за изказвания? Няма. Уважаеми народни представители, закривам дебата. Поставям на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии под № 002-01-29, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г. Моля, народните представители да гласуват.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя предложение за допускане в зала на господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, Венетка Тодорова – началник на отдел „Фискална интеграция” в Министерство на финансите, и от Агенция „Митници” Красимир Николов – заместник-директор, Божидар Алексов – директор на дирекция „Акцизи”, и Наташа Петрова – началник на отдел „Акцизи”, и Соня Вълкова – директор на дирекция „Нормативно-правна”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, направена е процедура за достъп в залата. Моля, гласувайте.

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г. „На заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, и Венетка Тодорова – началник на отдел „Фискална интеграция” в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, Божидар Алексов – директор на дирекция „Акцизи” в Агенция „Митници”, Наташа Петрова – началник на отдел в дирекция „Акцизи” и Станислава Йорданова – главeн юрисконсулт в Агенция „Митници”. В заседанието взеха участие и представители на Българска петролна и газова асоциация. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова. Основните моменти в законопроекта са: – отменя се нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление; определят се операциите по смесване на биогорива с горива от нефтен произход като производство по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове; – като условие за възстановяване на акциза при износ на акцизни стоки се въвежда изискване за използване на средства за измерване, отговарящи на изискванията на чл. 103а, от лицата, които извършват зареждане на плавателни съдове; – създава се административнонаказателна разпоредба за лица, които демонтират или манипулират техническите устройства по чл. 102, ал.3; – отменя се срокът, в който следва да се реализират наличните акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при влизане в сила на нови акцизни ставки. След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която се поставиха въпроси за срока, в който ще се реализират наличните акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при въвеждане на нова акцизна ставка, след като се отменя срокът в действащия закон. Представителите на Българска петролна и газова асоциация представиха писмено свои предложения за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове и становище по законопроекта, внесен от Министерския съвет, в което изразяват несъгласие с текста на § 7, с който дейността по смесване на биогорива с горива от нефтен произход се определя като производство на енергийни продукти. След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 16 народни представители, „въздържали се” – 6 народни представители, без „против”.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 Благодаря на народния представител Даниела Миткова. Преминаваме към доклад на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, с който ще ни запознае народният представител Мартин Димитров.

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002 – 01 – 27, внесен от Министерския съвет на 16.04.2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 28 април 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика”, Венетка Тодорова, и Лидия Атева – началник на отдели в Дирекция „Данъчна политика”, Мирослав Каракашев – експерт в същата дирекция, от Агенция „Митници”: Соня Вълкова – директор на Дирекция „Правно-нормативна”, „Правно-нормативна”, Станислава Йорданова – главен юрисконсулт и Божидар Алексов – директор на Дирекция „Акцизи”, от Национална агенция по приходите: Стоян Марков – заместник- изпълнителен директор, Росен Иванов – директор на Дирекция „Данъчно осигурителна методология”, и Красимира Узунова – главен юрисконсулт в същата дирекция. Законопроектът беше представен от госпожа Венетка Тодорова. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове е изготвен в изпълнение на Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Във връзка с това са направени следните предложения: Отмяна на нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление. Получено е положително решение на Европейската комисия за съвместимост на данъчното облекчение под формата на нулева ставка върху чистите биогорива и намалена ставка за смесите на конвенционални горива с биогорива. Съгласно посоченото решение мярката за намаляване на облагането с акциз на биогоривата се прилага само в случаите, когато биодизелът се използва като моторно гориво, а не като гориво за отопление. 2. Определяне на операциите по смесване на биогорива с горива от нефтен произход като производство по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове. съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-специално на Директива 2003/96/ЕО за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията е допълнено определението за производство на енергийни продукти. За производство на енергийни продукти се счита и смесването на енергийни продукти с платен акциз в случаите, когато размерът на дължимия акциз за получения енергиен продукт е по-висок от сумата на вече платения акциз за двата продукта. 3. Отмяна на срока за реализиране на налични акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при влизане в сила на нови акцизни ставки. Във връзка с това се предлага и отмяна на условията за възстановяване на платен акциз за цигарите, които не са реализирани на пазара в законоустановения срок. Този процес създава редица административни затруднения за митническата администрация. С последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове бе отменено задължението за заплащане на акциз при изтичането на 60-дневния срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание. Във връзка с това бе приет изцяло нов механизъм за заявяване на бандеролите на базата на средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, като по този начин ще се контролира този процес. С оглед на това отпада необходимостта от определяне на срокове за реализация на акцизните стоки, когато има промяна в акцизната ставка или на образеца на бандерол. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.”

складове, № 002-01-27. На заседанието присъстваха госпожа Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика”, и госпожа Венетка Тодорова – началник отдел в Дирекция „Данъчна политика” към Министерство на финансите, госпожа Соня Вълкова – директор на Дирекция „Правно-нормативна”,

и господин Иван Боцов – началник отдел „Контрол на качеството на течните горива” от Държавна агенция по технически и метеорологичен надзор към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Людмила Петкова. Внесеният законопроект е изготвен в изпълнение на Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, като предложенията са свързани с изпълнението на част от тези мерки. Предлага се отмяна на нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление, определяне на операциите по смесване на биогорива с горива от нефтен произход като производство по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове и отмяна на срока за реализиране на налични акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при влизане в сила на нови акцизни ставки. Получено е положително решение на Европейската комисия за съвместимост на данъчното облекчение под формата на нулева ставка върху чистите биогорива и намалена ставка за смесите на конвенционални горива с биогорива, съгласно което решение мярката за намаляване на облагането с акциз на биогоривата се прилага само в случаите, когато биодизелът се използва като моторно гориво, а не като гориво за отопление. съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-специално на Директива 2003/96/ЕО за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията е допълнено определението за производство на енергийни продукти. За производство на енергийни продукти се счита и смесването на енергийни продукти с платен акциз в случаите, когато размерът на дължимия акциз за получения енергиен продукт е по-висок от сумата на вече платения акциз за двата продукта. Процесът на реализация на акцизни стоки създава редица административни затруднения за митническата администрация, както и конфликти с представителите на бизнеса. С последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове бе отменено задължението за заплащане на акциз при изтичането на 60-дневния срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание и се прие изцяло нов механизъм за заявяване на бандеролите на базата на средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, като по този начин ще се контролира този процес. Ето защо отпада необходимостта от определяне на срокове за реализация на акцизните стоки, когато има промяна в акцизната ставка или на образеца на бандерол. Европейската комисия на 23.11.2009 г. е излязла с положително решение относно прилагането от страна на България на намалени акцизни ставки върху смесите на биогорива с течни горива, както и нулева ставка върху биоетанола и биодизела,

бе предвидена възможност за ползване на данъчни преференции, но на практика те не се прилагаха поради изчакване решението на комисията. След неговото излизане, обаче, вместо да започне тяхното прилагане, с последните изменения в закона, данъчните облекчения за биоетанол бяха ограничени, като отпадна нулевата ставка за биоетанола като моторно гориво. Последните изменения в закона от 2009 г. и отпадането на биоетанола е необосновано с оглед направената нотификация от Европейската а на национално ниво води и до нарушаване на Националната стратегия за стимулиране производството и употребата на биогорива. Отпадането на биоетанола противоречи и на българския Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата, на целите му, както и на политиката, провеждана от България и Европейския съюз за повишаване дела на биогоривата в транспорта, с цел опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии. Няма аргумент да бъде различен режимът на биогоривата – биодизел и биоетанол, след като и двете имат един и същи правен статут на биогорива, за които се отнасят и директива на ЕС и Националната стратегия и Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложението да се допълни биоетанола освен с код по КН от 2207 20 00 и с код 2207 10 но с чистота не по-малко от 99% се обосновава с изискването продукта да се денатурира. А този процес води до намаляване на градусите на продукта, а оттам прави невъзможно използването му като биогориво и вече не го и дефинира като биогориво. При така регламентирания висок градус се обосновава високото съдържание на вредни за употреба от човека съставки, което го прави негоден за употреба като алкохол и е предмет на засилен контрол от страна на митническите органи чрез измервателни уреди и постоянна и директна дистанционна връзка. Предлага се изравняване на регулациите в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата. Със Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата са въведени задължения за използване на биогорива в нефтените горива за бензинови и дизелови двигатели в границите между 2 и 5%, считано от 01 март 2010 г. Същевременно в Закона за акцизите и данъчните складове вече е предвидена преференция за смесване при нива само от 4 до 5 на сто. Това разминаване между двата закона обезсмисля преференцията и не стимулира изпълнението на задълженията, поради което и предлагаме да се изравни режима на долната граница от 2% без да се променя горната граница от 5%. Предлаганата промяна касае както биоетанола, така и биодизела, с оглед необходимостта от равнопоставеност на тези два вида биогорива. В проведената дискусия и гласуване, Комисията по правни въпроси прие следното становище: С 14 гласа „за”, и 1 глас „въздържал се”, въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-27, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г.”

Няма желание. Уважаеми народни представители, откривам дискусията относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Има ли желание за изказване? Няма. В такъв случай

16 април 2010 г. Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието.

относно проект за Решение за откриване на частно висше училище с наименование Европейски политехнически университет със седалище Перник, № 002-03-3, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2010 г. На свои редовни заседания, проведени на 5 май 2010 г. и 2 юни 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа проект за Решение за откриване на частно висше училище с наименование Европейски политехнически университет със седалище Перник, № 002-03-3, внесен от Министерския съвет на 26 февруари На заседанията присъстваха: Сергей Игнатов - министър на образованието, младежта и науката, проф. Иван Панайотов – председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, и представители на учредителите. В дискусията се включиха народните представители Лютви Местан, Георги Колев, Галина Банковска и Огнян Стоичков. Бе поставен въпросът за несъответствие между позицията на Министерството на образованието, младежта и науката за необходимостта да се редуцира броят на висшите училища в България и подкрепата, която правителството дава на идеята за разкриване на ново частно висше училище. Обсъден бе и фактът, че се внася за одобрение само този проект, въпреки че той не е нито единственият, нито първият по време положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация. Вносителите поясниха, че молбата за откриване на частното висше училище е подадена на 9 септември 2009 г. веднага след получаването на положителната оценка. За трите други проекти за откриване на висши училища, които също са получили акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация и са подали своите молби преди три или четири години, е изискана допълнителна информация от учредителите им във връзка с отрицателните оценки по отделни критерии на оценяване, сред които осигуряване на необходимия научно-преподавателски състав и учебна документация. На следващо място, се обсъди въпросът и относно искането на Европейски политехнически университет да провежда обучение на докторанти преди да е получил обща институционална акредитация и програмни акредитации по отделните професионални направления, специалности от регулираните професии и научните специалности. Това би било нарушение на чл. 80, ал. 2 от Закона за висшето образование, който постановява, че обучение на образователната и научна степен „доктор” е разрешено само по специалности, получили програмна акредитация с оценка „много добър”. Учредителите заявиха, че оттеглят искането си до получаване на съответната програмна акредитация. Поискано бе и разяснение за наличието на допълнителни корекции, нанесени ръкописно в проекта на бюджет на Европейския политехнически университет броят на студентите за първата година е коригиран, но обвързването между броя на студентите и приходите от семестриалните такси не е отразено в намалението на общия приход, с който се защитава бюджетът. Именно общият приход следва да покрие разходната част на бюджета, а тя е особено важна за този проект на университет, който е политехнически и трябва да изгражда модерна материално-техническа база, покриваща нуждите на специализираното обучение. Учредителите декларираха, че евентуален недостиг на университетския бюджет ще бъде компенсиран със собствени средства. Поставен бе и въпросът дали влизането в сила на Закона за развитие на академичния състав не е пречка за откриването на частното висше училище. Според чл. 15, ал. 2 от Закона за развитие на академичния състав: „Хабилитирано лице, заемащо академична длъжност, може да участва в акредитацията само на едно висше училище”. Прието бе становището на Правна дирекция в Министерския съвет, че Законът за развитие на академичния състав не следва да се приложи към Европейския политехнически университет, тъй като институционалната му акредитация не се поставя като предмет на разглеждане на този етап, а ще бъде тема на обсъждане след две години. Бе предложена и редакционна бележка в проекта на решение да се добавят специалностите от професионалните направления, по които ще се извършва обучението, така както са посочени в мотивите на вносителя. Предложението не бе прието. Членовете на Комисията по образованието и науката констатираха, че изискванията на чл. 15, ал. 1, 2 и 3, чл. 16 и чл. 17, ал. 3 на Закона за висшето образование са спазени: 1. Има решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 9 юли 2009 г. (Протокол № 22), според което е издадена положителна оценка на проекта за откриване на частно висше училище с наименование Европейски политехнически университет със седалище Перник. Определен е срок от две години, считано от акта на Народното събрание за откриване на висшето училище, в който новооткритото висше училище трябва да заяви в Националната агенция за оценяване и акредитация искане за институционална акредитация, съгласно чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование. 2. Целите, които заявяват учредителите, са за обучение само в редовна форма на български и чуждестранни студенти за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” и на образователна и научна степен „доктор” по специалности от професионални направления „Информатика и компютърни науки”, „Комуникационна и компютърна техника” и „Архитектура, строителство и геодезия”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления. 3. Има описание на основните и обслужващи звена на висшето училище, начина на управление, гарантира спазването на основните академични свободи. Описана е и управленската структура на висшето училище: Съвет на настоятелите, президент, ректор, Академичен съвет и Контролен съвет.

Представен е учредителен акт, в който се посочват учредителите, вида, наименованието и седалището на частното висше училище, предмета на неговата дейност, специалностите, предоставено имущество и начин на финансиране, управление, представителство на частното висше училище, права и задължения на учредителите. 5. Наименованието Европейски политехнически университет отразява специфичната област, в която ще се обучават студентите. 6. Основната дейност на частното висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” е предвидена да се извършва в учебния корпус на ул. „Батак” в гр. Перник. До окончателното довършване на обекта, обучението ще се извършва в сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, която е предоставена за ползване на университета от община Перник. 7. Учредителите декларират преподавателски състав от 97 хабилитирани и 50 нехабилитирани лица, които ще осъществяват обучението на студентите. В двугодишния срок за искане на институционална акредитация, те трябва да отговарят на промененото изискване на чл. 77, ал. 3 от Закона за висшето образование за участие в акредитацията само на едно висше училище.” След проведено гласуване по проекта за решение с резултат 10 гласа „за”, без „против” и 4 гласа „въздържали се”, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта прие следното РЕШЕНИЕ: Предлага на Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование да вземе решение за откриване на частно висше училище с наименование „Европейски политически университет” със седалище Перник и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” и на образователна и научна степен доктор при условията и по реда на Закона за висшето образование.”

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Ще ви запозная с „ДОКЛАД на Правната комисия относно проект за Решение за откриване на частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” със седалище Перник, № 002-03-3, внесен от Министерски съвет на 26 февруари 2010 г. На свое заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди внесения проект за решение относно откриване на частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” със седалище Перник № 002-03-3, внесен от Министерски съвет на 26 февруари 2010 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на образованието, младежта и науката: господин Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна” и госпожа Мария Фъртунова – директор на дирекция „Висше образование”. От името на вносителя проектът за решение бе представен от госпожа Мария Фъртунова. С него се предлага на Народното събрание да открие частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” със седалище Перник, като проектът за откриване на училището е изготвен съгласно изискванията на Закона за висшето образование и е представен за оценка на Национална агенция за оценяване и акредитация. Проектът е получил положителна оценка. Предвидено е в университета да се провежда само редовна форма на обучение по определени специалности и то ще се провежда на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и на образователна и научна степен „доктор” на български и на английски език. Финансовите средства и материалната база за провеждане на дейността на университета се осигуряват, съгласно неговия учредителен

търсени и перспективни професии на българския и европейския трудов пазар. След проведена дискусия с 16 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание следното: „РЕШЕНИЕ за откриване на частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” със седалище Перник На основание чл. 86 от Конституцията на Република България и на чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование, Народното събрание Р Е Ш И: § 1. Открива частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” със седалище Перник и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”, и на образователна и научна степен „доктор” при условията и по реда на Закона за висшето образование.

Е Ш И: § 1. Открива частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет” със седалище Перник и с предмет на дейност: обучение

Имуществото и финансирането на висшето училище по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.” Моля народните представители да гласуват.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение от името на парламентарна група за почивка от 30 минути, на основание чл. 54, ал. 2. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми народни представители, днес в 11,00 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба, събрана през годините, на Плевенската художествена галерия „Илия Бешков”. Тя представя творби на класици като Николай Павлович, Антон Митов, Иван Мърквичка и Сирак Скитник. Всички народни представители са поканени да присъстват. Заседанието ще продължи от 11,30